Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 51 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za zakonodavstvo. Isti odbori su podnijeli i amandmane. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gospodin Božidar Pankretić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pa evo pred vama je Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj" s Konačnim prijedlogom zakona. Dozvolite mi prije nego što kažem nešto o meritumu samog zakona da kažem dvije, tri rečenice rekao bih o nečemu što je ovih dana, a bojim se da i u budućnosti će biti puno više naglašenije, a to je pitanje hrane. Hrana u svakom slučaju dobiva na svojem punom značenju. Znamo sve posljedice zbog čega se to događa. Prema tome, svi mi smo dužni pokušati vidjeti koliko je moguće što više opskrbiti opskrbiti naše građanstvo a posebice omogućiti našim poljoprivrednim proizvođačima da mogu proizvoditi hranu. Da bi mogli proizvoditi hranu, onda im je potreban onaj osnovni resurs a to je zemljište. Nažalost u Hrvatskoj imamo male posjede. Usitnjenost proizvodnih površina stvaraju velike probleme i ograničenje u organizaciji profitabilne i učinkovite poljoprivredne proizvodnje. Glavni ograničavajući čimbenici za brži razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Hrvatskoj te unapređenje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede u okruženju je Kako moguće rješenje navedenog problema nameće se okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Proces okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u smislu povećanja proizvodne površine i poboljšanja oblika proizvodnih parcela posljedica je između ostalog i efikasnosti tržišta poljoprivrednog zemljišta. Strategijom poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske prepoznata je i utvrđena nužnost provedbe okrupnjavanja poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj i uređenja poljoprivrednih površina kako bi se poboljšala proizvodna učinkovitost poljoprivrednih gospodarstava i potaknuo razvoj ruralnih područja. da u tom cilju evo da bi se na neki način okrupnile poljoprivredne površine i mi imamo određeni projekat. Taj projekat radimo zajedno sa švedskom Vladom, zajedno sa lokalnom i regionalnom samoupravom. Proračun projekta u tom dijelu iznosi švedska sredstva 13 milijuna Hrvatska sredstva iz proračuna 10 milijuna 410 tisuća kuna i lokalna i regionalna samouprava učestvuje sa 3 milijuna 290 tisuća i 100 kuna. U svakom slučaju želim naglasiti da je u ovom dijelu znači okrupljeno osim ovih ja bih rekao švedskih sredstava i naše donacije, lokalna i regionalna samouprava koja bitno utječe na ovaj dio posla kojim se bavimo u ovom dijelu. Projektni partneri su osim ministarstva i Švedske agencije za razvoju suradnju Općine Vidovec i Varaždinska županija, Općina Tompojevci i Vukovarsko-srijemska županija, Općina Vinodolska, grad Novi Vinodolski i Primorsko-goranska županija te grad Vrbovec, Općina Krašec i Zagrebačka županija. Na svim ovih pet lokacija provode se pilot projekti, započinje se provedba programa. Projektne komponente su provedba projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na ovim lokacijama, uspostava i djelovanje tijela nadležnih za provedbu projekta, podrška i osnivanje Agencije za poljoprivredno zemljište i uspostava instrumenta zemljišnog fonda, podrška izradi propisa i uređenje agrarne operacije komasacija, provedba promotivnih aktivnosti i edukacija. Možda nekoliko rečenica samo rekao bih o onim najvažnijim dijelovima što želimo postići u ovom dijelu vezano uz sam ovaj projekat. Rekao bih da je on prethodnica ono što smo stavili u naš program rada Vlade ali i ministarstva, to je u budućnosti stvaranje Agencije za poljoprivredno zemljište. Dakako da na ovaj način uviđamo koliko na terenu imamo problema sa okrupnjavanjem, koliko imamo problema imovinsko-pravnih od gruntovnice pa do katastra, ali u svakom slučaju te probleme na direktan način pokušavamo rješavati putem naših ispostava. Tamo gdje smo putem pilot projekata započeti određene stvari evidentno se vide određeni napreci i moram reći da ćemo tu puno lakše udariti na određeni način i temelje buduće Agencije za poljoprivredno zemljište. U svakom slučaju ovakav projekt će omogućiti nama ne samo da započnemo ovaj proces okrupnjavanja po principu evo i ovog ugovora sa Švedskom nego i dakako prema onim našim programima koji se uklapaju u ovu konkretnu aktivnost. Evo, ja bih molio uvažene zastupnike i zastupnice da podrže ovaj Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj". Dobili smo amandmane koji se odnose ispred Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj te Odbora za zakonodavstvo koji je prihvaćen. Odbor za poljoprivredu? Zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo, gospodine ministre. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Posebnog ugovora Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze Projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj" s Konačnim prijedlogom zakona. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona jer ovaj zakon omogućava nastavak realizacije projekta iz travnja 2006. godine sa švedskom agencijom Sida na pilot projektima okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. I isto tako, klub HDZ-a podržava donošenje ovog zakona jer je on na tragu provedbe strukturnih reformi u poljoprivredi, reformi kojima je zadaća povećati konkurentnost i dohodovnost ali isto tako osigurati održivi razvoj hrvatske poljoprivrede. U proteklom mandatu Vlada Republike Hrvatske pokrenula je nekoliko operativnih programa u poljoprivredi kojima je temeljni cilj bio nizom poticajnih mjera preusmjeriti poljoprivrednu proizvodnju iz ekstenzivne u visoko dohodovnu koja će proizvođačima prije svega donijeti veći dohodak i koja će profitabilnije staviti u funkciju potencijale kojima raspolažemo uključivo i poljoprivredno zemljište. Ti operativni programi od operativnog programa podizanja trajnih nasada, od programa navodnjavanja, operativnih programa razvitka stočarske proizvodnje, novi kapaciteti ulo hladnjača itd., svi ti operativni programi čine okosnicu poljoprivredne politike i usmjerene su što je posebno važno ka proizvodnjama u kojima bilježimo nažalost veliki uvoz koje će biti i predmet pregovora posebice oko proizvodnih kvota sa Europskom unijom, ali isto tako to su i proizvodnje koje proizvođačima donose najveći dohodak. No, ključni problem u njihovoj provedbi upravo je bio problem poljoprivrednoga zemljišta. Ti problemi vezano uz poljoprivredno zemljište dijelom su naslijeđeni. To je prije svega problem male površine posjeda prosječno ispod 3 hektara, velikog broja malih i tehnološki nepovezanih parcela i velike udaljenosti tih parcela što jasno dovodi u pitanje ekonomičnost proizvodnje a onda dijelom i zbog otezanja rokova, nedovoljnog angažmana ili nedovoljnih administrativnih kapaciteta pojedinih općina i gradova u provedbi Zakona o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice drži da ukoliko dugoročno želimo osigurati dohodovnost i konkurentnost hrvatske poljoprivrede, osigurati da proizvodi poljoprivredne i prehrambene industrije ravnopravno konkuriraju na tržištima Europske unije neophodno je uz sve mjere koje su poduzete u reformi restrukturiranja hrvatske poljoprivrede od promjene sustava potpora do provedbe niza operativnih programa ubrzati proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te isto tako ubrzati aktivnosti na okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta. Taj proces nije niti jednostavan niti jeftin a niti će biti brz i zato treba uložiti puno napora, osigurati dodatne administrativne kapacitete i tu prije svega mislimo i smatramo neophodnim potrebu osnivanja i ustrojavanja Agencije za poljoprivredno zemljište sa ispostavama na terenu znači koje bi onda i koordinirale taj posao okrupnjavanja a rukovodeći se i sa ovim iskustvima iz projekta sa švedskom Vladom. I isto tako u tom poslu implementirati sva ona najbolja iskustva zemalja Europske unije na okrupnjavanju zemljišta. Okrupnjavanje bi u tehničkom smislu trebalo grupirati parcele, povećati posjede i racionalizirati proizvodnju. Zanimljivi su podaci kojima raspolažemo prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine i prema upisniku Ministarstva poljoprivrede poljoprivrednih proizvođača i isto tako njihova komparacija odnosno usporedba sa zemljama Europske unije. Pa tako prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine od ukupno 450 proizvođača, dakle koje uključuje i poljoprivredna kućanstva, tvrtke, obrte i ostalo prosjek obradivih površina po jednom proizvođaču je 2,4 hektara. Drugi podatak koji je nešto bolji a radi se o proizvođačima koji su upisani u upisnik Ministarstva poljoprivrede i koji na osnovi tog upisnika odnosno na osnovi svoje proizvodnje dobivaju i državne potpore odnosno poticaje Dakle, prema upisniku od 151 tisuće 692 proizvođača koji obrađuju negdje oko milijun i 20 tisuća hektara površina prosječno je 6,7 hektara po proizvođaču. Kada se ti podaci usporede uzmemo samo jednu Englesku 1955. godinu kada je po jednom proizvođaču bila površina od 26,5 hektara, 2003. godine se popela na 68 hektara. Dakle, okrupnili su se posjedi i udvostručili posjedi. U Švedskoj je sa 14,2 ha '55. godine, 2003. godine se popelo na 42 ha. Dakle, više nego trostruko. U Francuskoj sa 12 ha na 36 ha 2003. godine. Dakle, imamo jedan proces okrupnjavanja, povećanja posjeda, jasno i jačanja konkurentnosti te poljoprivredne proizvodnje dok u Hrvatskoj imamo podatak da je 1955. godine prosječno zemljište i veličina zemljišta poljoprivrednog po proizvođaču bila 3 i pol hektara, dok je evo danas, odnosno 2003. godine kada je rađeno i zadnje mjerenje i popis 2,4 ha. Dakle, očito da je ovih godina socijalizma ostavilo također trag i na strukturi poljoprivredne proizvodnje, posebice na strukturi zemljišta i jasno je da s takvom strukturom ne možemo i nije jednostavno konkurirati i nositi se s konkurencijom europskih zemalja koje su imale obrnute procese, koje su okrupnile posjede i koji u tom smislu mogu racionalnije i profitabilnije poslovati. Najveći je problem upravo to povijesno naslijeđe. Bio je agrarni maksimum od 10 ha. Bilo je ograničenje posjedovanja što je bilo u skladu sa tadašnjom socijalističkom netržišnom ekonomijom i što je povijesno gledano itekako ostavilo poražavajuće posljedice na strukturu i tržišnu snagu hrvatske poljoprivrede. Drugi problem koji je također važan je problem nasljeđivanja poljoprivrednog zemljišta i to je problem kojeg su razvijene poljoprivredne zemlje u Europskoj na odgovarajući način. Naime, veliki problem evo posebno u ovom dijelu iz kojega i sam dolazim u Slavoniji i Baranji je upravo problem nasljeđivanja i dijeljenja te zemlje. Dakle, dijeljenja tih parcela na još manje. Dakle, svakom djetetu dodjela jedne parcele što je kad se gleda u jednom povijesnom kontinuitetu itekako utjecalo na strukturu toga zemljišta, na veličinu tih posjeda. Što se tiče zemalja Europske unije oni su to riješili na način da se zemlja ne može dijeliti nasljeđivanjem pojedine zemlje, nego da se zemlja dodjeljuje onom djetetu koje s obzirom na određene kriterije da li je to završena škola vezano za poljoprivredu, da li je to nekakav afinitet ili nešto drugo. Znači, koja se dodjeljuje znači jednom djetetu i gdje tijekom nasljeđivanja ne dolazi do smanjenja posjeda samo uslijed nasljeđivanja. Ono što je dobro i što se događa u praksi što pratimo kao proces je činjenica da poduzetnici u poljoprivredi koji kupuju zemlju i okrupnjavaju zemljište radi povećanja proizvodnje, da oni zapravo na jedan neizravan način spontano provode proces okrupnjavanja i ubrzavaju taj proces okrupnjavanja zemljišta. No, unatoč tome važnu ulogu treba odigrati država. Prije smo imali komasacije. Sjetimo se '97. Zakona o komasaciji. No, jasno je da takav oblik komasacije koji je bio dirigiran odozgo prema dole, dakle da danas nije održiv, da je neustavan i da bi zadirao u prava vlasništva svakog pojedinca vlasnika zemljišta. I zato se pribjegava ovom obliku koji će, koji ide i sa ovim pilot projektima, sa švedskom agencijom. Dakle, gdje se upravo uvodi sustav dobrovoljnog okrupnjavanja kojim se ne dovode ova ustavna i zajamčena prava vlasništva svakog pojedinca vlasnika zemljišta, nego oni zapravo idu u to okrupnjavanje dobrovoljno. Jasno da je to vrlo mukotrpan, težak proces. No, on već u ovom trenutku pokazuje dobre rezultate nakon već samo dvije godine provedbe. Mogli bi reći načelno da se radi o dobrovoljnosti utemeljenoj prije svega na profitu. Jasno je da će okrupnjavanjem to zemljište postati konkurentno, da će proizvodnja na njemu postati konkurentna i jasno je da interes naših proizvođača ide u tom smjeru i zato pozdravljamo i realizacije ovog projekta i nastavak njegove realizacije. Zato ćemo kao Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon i nadamo se da će i on na svoj način, dakle s obzirom na sve one administrativne kapacitete koje će stvoriti, na sva ona iskustva koja će se u njega ugraditi pomoći u okrupnjavanju zemljišta, a to znači u konačnici i povećanju konkurentnosti i dohodovnosti hrvatske poljoprivrede. Hvala lijepa. Hvala. Klub SDP-a gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. I klub SDP-a će podržati donošenje ovoga zakona i ocjenjujemo da je dobra jedna ovakva međudržavna aktivnost jer se tu dobiva i određena kvaliteta i u zakonodavnom i u praktičnom smislu. U samom ugovoru se kaže da je svrha ovoga projekta, zapravo da projekt ima dvije svrhe. Da je to izrada i razvoj zakonskog, organizacijskog, institucijskog, tehničkog i upravljačkog okvira i poboljšanje sposobnosti sudjelovanja u procesima donošenja odluka. Dakle, vrlo konkretno će se upotrijebiti ovih 30-tak milijuna sredstava i učiniti korist u okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta. Koliko je važan projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta možemo iščitati iz određene statistike. Dakle, iz popisa poljoprivrednih pučanstava iza 2003. godine. Na žalost, situacija se bitnije nije promijenila, pa takvi podaci još uglavnom s određenim korektivima stoje. Dakle, tada je popisano gotovo 450000 poljoprivrednih kućanstava koji posjeduju određenu količinu, površinu poljoprivrednog zemljišta i u njemu je evidentirano da živi gotovo milijun i 500% stanovnika. Dakle, to je jedan veliki i potencijal za ovu granu djelatnosti, ali s druge strane i veliki problem, jer je i veliki broj kućanstava i stanovništva koji su evidentirani kao imaoci poljoprivrednog zemljišta. Evidentirano je tada i gotovo 1400 poljoprivrednih subjekata, dakle što trgovačkih društava, dioničkih društava, što društava s ograničenom odgovornošću. Posjeduje se, odnosno raspolaže se sa milijun i 162000 ha. Od toga je u korištenju nešto više od milijun hektara zemljišta i kako je kako je ono usitnjeno govori podatak da je ta površina se nalazi u gotovo dva milijuna parcela. zaista ovdje ima jako puno posla i treba uzeti u obzir da je potrebno i vrijeme da bi se došlo do jednog većeg posjeda. Interesantan je i podatak da gotovo nešto više od 380 tisuća kućanstava raspolaže do 5 hektara zemljišta i to je upravo onaj dio koji bi zapravo trebao biti izvor za okrupnjavanje posjeda i na neki način utvrđivanja onih domaćinstava, odnosno onih poljoprivrednih subjekata koji će se dugoročno baviti poljoprivredom. Uz šume i vode poljoprivredno zemljište zapravo mora biti od posebnog, imovina od posebnog nacionalnog interesa. O tome govori i članak 52. hrvatskoga Ustava i zaista tome treba poklanjati posebnu pozornost u gospodarenju, u podizanju boniteta toga zemljišta, u očuvanju postignutog boniteta. Posebno bismo ukazali na problem državnog poljoprivrednog zemljišta i načina kako se njime gospodari, da treba voditi poseban nadzor u smislu kakva je proizvodnja, koristi li se tu određena tehnologija, odnosno da li se zadržava, odnosno povećava bonitet toga zemljišta. Nije dovoljno samo okrupnjavanje, dakle potrebno je i određeno uređenje u smislu poboljšanja boniteta sa različitim agrotehničkim mjerama, velike su razlike u kvaliteti poljoprivrednog zemljišta od regije do regije u Hrvatskoj, negdje je potrebno više ulaganja, negdje manje ulaganja, međutim ako hoćemo imati profitabilnu proizvodnju onda prvenstveno ono što moramo činiti to je navodnjavanje jer ako nema navodnjavanja ne možemo povećavati niti proizvodnju onih poljoprivrednih proizvoda koji u Hrvatskoj danas nedostaju, a to je proizvodnja voća i povrća, jer smo i značajni uvoznici. Kad krećemo u jedan ovako obiman projekt kao što je okrupnjavanje zemljišta, onda moramo biti svjesni da je potrebno činiti i određene promjene u zakonodavstvu, što je već navedeno i u samom ovom ugovoru, što je rekao i sam ministar u uvodnom izlaganju. trebalo bi čim prije donijeti i određene nove zakone ili promjenu postojećih zakona kako bismo mogli efikasno provoditi ovakve projekte koji se tiču poljoprivrednog zemljišta i ukupne poljoprivredne proizvodnje. Međutim, željeli bismo ukazati i na određene zaključke koje je donosio hrvatski Parlament i obvezivao Vladu ili pak Vlada ima obveze po određenim zakonima. Zakonom o poljoprivredi Vlada je obvezna davati tzv. zeleno izvješće. To je zadatak koji Vlada do sada nije ispoštovala i želimo upozoriti da bi trebali imati, da bi Parlament trebao imati jednu takvu informaciju. jednoglasni je zaključak da se godišnje daje Izvješće o stanju o poljoprivrednom zemljištu s obzirom da je to bilo na poticaj Odbora za poljoprivredu, tadašnji predsjednik, a današnji ministar je bio inicijator jednog takvog zaključka i mislim da ćemo vjerojatno u ovoj godini dobiti i takvo izvješće, jer bi to zapravo i značilo da vidimo koliko napredujemo u ovim projektima. Nećemo postići željene rezultate ukoliko ne promijenimo i Zakon o nasljeđivanju, o tome je već sada bilo riječi. Mnoge zemlje su to riješile na dobar način, ne zadirući u vlasništvo i reći ću npr. u Republike Slovenije koja je riješila taj problem na način da se ne može kroz nasljeđivanje dijeliti već postojeća parcela. Dakle, tu ne zadiremo u vlasništvo, ali tu smo tu smo da očuvamo već postojeće parcele, već postojeće gromade zemljišta jer su i ogroman novac treba uložiti, ali i puno vremena i truda da bi se došlo do jednih većih parcela. Dakle, čini nam se da je ovo jedan konkretan projekt u kojem sudjeluje i država koja ima iskustva i postiže rezultate u poljoprivredi i da to može samo koristiti Hrvatskoj u ovom teškom postupku okrupnjavanja zemljišta. Dakle, kao što sam rekla mi ćemo glasati o prihvaćanju ovoga zakona, ali upozoravamo da bi trebalo činiti i više od samoga pilot projekta i izdvajati više novaca nego što je do sada izdvajano kroz državni proračun. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite.

Hrvatske narodne stranke jer svi znamo da je usitnjenost posjeda jedan od većih problema hrvatske poljoprivrede, jer kod nas prosječna površina je između 3 i 5 hektara i zbog toga ovaj projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta koji je predmet ovog ugovora između Hrvatske i Kraljevine Švedske trebao bi pridonijeti povećanju proizvodnje, smanjenju uvoza i povećanju konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvođača i zbog toga će Klub Hrvatske narodne stranke podržati donošenje ovog Zakona. Želim odmah ovdje reći da županija iz koje ja dolazim, Varaždinska županija ima i dosad izuzetno dobru suradnju sa Švedskom Švedskom agencijom SIDA koja je nositelj ovog projekta od strane Švedske, u ime švedske strane i ta suradnja je dakle dugotrajna i više je nego dobra, međutim mi želimo i ovom prilikom pozvati hrvatsku Vladu i resorno ministarstvo da se više uključe u rješavanje određenih problema kad je u pitanju poljoprivreda, nego što je to bilo do sada, posebno kad je u pitanju Varaždinska županija. grupa problema spomenuti na koje to stvari želimo ukazati gdje više želimo učestvovanje hrvatske Vlade i resornog ministarstva. Prije svega, znamo da su potpuno neuređeni imovinsko-pravni odnosi i katastarsko stanje i samo na jednom primjeru pilot projekta okrupnjavanja koji smo imali u u jednoj sredini u našoj županiji, od 300 ljudi koji su željeli sudjelovati u projektu okrupnjavanja, njih više od 30% nije imalo sređeno imovinsko-pravne odnose. Naravno da se postavlja pitanje što država čini po tom pitanju i mi mislimo da bi na sređenju imovinskopravnih odnosa trebalo biti sve besplatno i da bi u tom smislu trebalo jednostavno u sljedeće 2 godine besplatno pozvati sve građane da, da tako kažem, na račun države srede svoje imovinskopravne odnose i da to bude baza onda naravno za okrupnjavanje i za ono što slijedi po tom pitanju. ja se također pridružujem svima onima koji su sad rekli da Zakon o nasljeđivanju jedan od velikih problema, jer svjesni smo da je baviti se poljoprivredom bez zemlje imaginarna stvar pa mi i dalje omogućavamo cjepkanje poljoprivrednih gospodarstava i ne stvaramo, naravno time robne proizvođače mislimo da bi konačno trebalo posložiti te stvari na način kao što je to uređeno u drugim državama, drugim Europskim državama, a to je da jedan u obitelji nasljeđuje sve, da se ostali isplaćuju kroz određene iznose i mislim da time ne zadiremo u vlasništvo nego rješavamo pitanje o zadržavanju okrupnjavanja. Kako da se danas naš poljoprivrednik nosi sa europskim poljoprivrednikom koji u prosjeku ima otprilike dvadesetak hektara zemlje i to na 3 ili 4 parcele, a naš poljoprivrednik ima 3 do 4 hektara u prosjeku i to na 15 ili čak i 20 parcela. Dakle, tu smo vrlo neravnopravni. Krediti za poljoprivredno zemljište, koliko znam komercijalne banke ne žele priznati hipoteku na zemljište, a ukoliko želite podići kredit za kupnju zemljišta, tada kamatna stopa prelazi 9% pa ne znam koja bi to proizvodnja morala biti da se izdrži takav kredit i da se ostvaruje neki dohodak. Poljoprivrednici u Europskoj uniji, koliko znamo, podižu kredite sa kamatnom stopom od 2% na 20 godina i naravno da tu je teško uspoređivati konkurentnost naših i stranih poljoprivrednika. Prema statističkim podacima Hrvatska je unatrag 9 godina izgubila 733 tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta. I postavljamo pitanje da li netko zna zašto je i u što je prenamijenjeno takvo poljoprivredno zemljište? Koje su to druge namjene ovakvom jednom ogromnom, ogromnom bilo je spomena ovdje, spomenuto je navodnjavanje. Mi smatramo da država svim silama forsira navodnjavanje i to smatramo da je u redu, međutim, smatramo također da navodnjavanje ne može imati prednost u odnosu na okrupnjavanje zemljišta, a moram reći da još jedino Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija nemaju županijske programe navodnjavanja. I navodno se postavlja pitanje zašto je to tako? Odgovor je vrlo jednostavan. Zato jer mi ustvari imamo u tim županijama najmanje poljoprivrednog zemljišta i zemljište je rascjepkano na tisuće čestica sa otprilike prosječnom veličinom od 0,3 hektara. Programi navodnjavanja su napravljeni u onim županijama u kojima imate neke od oblika velikih PIK-ova ili kombinata jer plaćanje programa navodnjavanja ide po principu 50% jedinicama lokalne samouprave, a 50% Hrvatske vode dok se investiranje u sisteme navodnjavanja u PIK-ovima sufinancira i do 80%, a sa malim seljacima sufinancira se svega 30%. Mi smo već u Varaždinskoj županiji u više navrata razgovarali sa Hrvatskim vodama i predložili da se revidiraju određeni materijali vezani uz vodne resurse koji su inače, usput rečeno, iz, još iz osamdesetih godina i da se odrede određene lokacije po županiji te da se priđe pilot projektima na 2 do 3 lokacija. Međutim o tome, naravno nismo uspjeli postići dogovor, već se žele raditi programi za čitavu županiju, smatramo da je to pogrešno. Dakle, to su problemi za koje tražimo da se više uključi hrvatska Vlada i resorno ministarstvo, a mi ćemo kao klub zastupnika podržati donošenje ovog zakona i smatramo ga korisnim. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Iako nisam imala namjeru govoriti u ime kluba o praktički o zakonu, odnosno projektu koji je Vlada Švedske financira zajedno sa Republikom Hrvatskom, slušajući ovdje o o problemima okrupnjavanja i o tome da zasigurno nije moguće konkurentno i dohodovno proizvoditi na površinama od 2,4 ili 2,9 hektara, bez obzira koji podatak je točan jer se često jedan i drugi u statistici spominje. Zasigurno želim podržati ovaj projekt i zasigurno ukazati na važnost okrupnjavanja naših poljoprivrednih površina. Ovdje je veliko težište dato na nasljeđivanje i Zakon o nasljeđivanju koji zasigurno treba biti prvi zakon koji će doprinijeti ovome, ali vrlo malo govorimo o dijelu da bi i nacionalna mirovina ili starosna mirovina dala isto tako kvalitetne rezultate, a ne poticaj koji mi dajemo iz dohotka. Naime, mi smo uvodeći poticaje dohotku i stimulirajući preživljavanje takvih malih obiteljskih gospodarstava, ako se ona uopće mogu nazvati gospodarstva, stimulirajući ih sa 500 ili tisuću kuna mjesečno po osobi, zaustavili proces i prodaje zemljišta i proces prenošenja tog zemljišta na nasljednike. Kad bismo uveli nacionalnu mirovinu, dali sigurnost takvim staračkim ili, da kažem, starim obiteljima, zasigurno bi ih potakli na to da oni se riješe svojeg zemljišta, da svoje zemljište, kažem, ili da to bude uvjet za tu starosnu mirovinu, moraj ili prodati ili predati u nasljedstvo svome sinu, zasigurno bismo doprinijeli daleko više okrupnjavanju zemljišta nego što to činimo sada. Na to me je nagnalo još jedan podatak koji govori o osiromašenju naših poljoprivrednih površina koje je, zasigurno, jednim dijelom posljedica i tehnologije koja se vratila nažalost nekoliko godina unatrag, ali jednako tako je i posljedica davanja u zakup. Mi danas dosta površina imamo u zakupu. Zakupnici vrlo loše gospodare sa zemljištem, odnosno gospodare od danas do sutra jer zna, danas je u zakupu, sutra možda ne. Mi više nemamo gnojidbu onu koja je bila uvijek gnojidba i za za zalihe u tlu, mi čak danas nemam ni dostatnu gnojivu iznošenja hranjiva iz tla, a kamo li gnojidbu da bismo imalo obogatili, očuvali plodnost tala. Tako da mislim da politika gospodarenja zemljištem mora i te kako krenuti iz temelja, da cilj okrupnjavanja bude upravo i kvalitetnije gospodarenje. Čitajući ovih dana o tome da je nužno uvesti i porez na neobrađeno zemljište svakako i to je jedna od mjera koje mnoge europske zemlje koriste. Kod nas se digla cijela hajka da onaj tko je vlasnik zemljišta može tim zemljištem gospodariti na način na koji hoće a da da ga nitko ne može prisiliti da plaća porez. Svuda se zemljište mora držati u obradivom stanju. On ne mora na njemu proizvoditi ekonomsku kategoriju, odnosno proizvoditi nešto što daje ekonomsku vrijednost, ali on mora takvo tlo održavati u stanju ugorenja, znači u onom stanju da se plodnost tla zadrži da ono ne bude rasadnik korova, da takve površine ne budu ustvari na štetu onih onih površina koje zaista u proizvodnji jesu. Prema tome žao mi je što nema ovdje ministra, ali mislim da bismo uz ovaj projekt vrlo ozbiljno i vrlo brzo trebali upravo prići rješavanju problema okrupnjavanja, problemu proizvodnosti naših površina koji moraju biti temelj ozbiljne poljoprivredne proizvodnje. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je zastupnik gospodin Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, kolegice i kolege. Cilj projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj je doprinijeti razvoju konkurentnog poljoprivrednog sektora i održivog ruralnog razvitka. Projekt se sastoji od pripremne faze i provedbene faze. Ovaj zakon uređuje provedbenu fazu projekta. Trenutno u Hrvatskoj imamo ustrojena četiri županijska ureda za zemljište. Provedba pet pilot projekata u četiri regionalne samouprave, odnosno šest lokalnih samouprava odvija se sukladno nacionalnom planu. Za provedbu okrupnjavanja zemljišta potrebno je provesti mnoge aktivnosti kao što su izrada geografsko informacijskog sustava, izrada studija utjecaja na okoliš, pedološke karte itd. Brzina provođenja navedenih aktivnosti ovisi o sređenosti katastarskih i zemljišnih knjiga. S obzirom da se Kraljevina Švedska obvezuje financirati provedbenu fazu projekta, važna su i njihova iskustva u okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta. U Švedskoj se okrupnjavanje postiže putem zemljišnog fonda kojim putem kojega upravlja agronomska struka te agrarnim operacijama kojim upravlja geografska struka. odnosno na izuzetnim kvalitetnim službenim informacijama i evidencijama te ažuriranom katastru nekretnina. Isto tako Zakonom o katastru nekretnina poljoprivredno zemljište nasađivanjem se ne može fizički cijepati na manje jedinice već biti samo u suvlasništvu. Zbog lošeg iskustva u prošlosti sa komasacijama, hrvatski seljak i danas komasaciju poistovjećuje sa oduzimanjem zemljišta, odnosno nacionalizacijom. Imajući u vidu gore naveden postupak komasacije bitno je provoditi na dobrovoljnoj osnovi s konačnim ciljem, znači smanjenje usitnjenosti poljoprivrednih površina koje onemogućavaju razvoj suvremene poljoprivredne proizvodnje. Navedeni pilot projekti isto tako pored okrupnjavanja imaju za cilj potaknuti tržište poljoprivrednim zemljištem, udruživanje poljoprivrednih proizvođača i potaknuti razvoj poljoprivredne proizvodnje i povezivanje sa turističkom djelatnošću. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala. Predsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj. Ovim prijedlogom zakona se potvrđuje predmetni ispravljeni posebni ugovor kako bi njegove odredbe postale dio postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a posebnim ugovorom uređuje se provedbena faza projekta, ali i financijske obveze Kraljevine Švedske i Republike Hrvatske, uvjeti korištenja i način isplate doprinosa Kraljevine Švedske, način nabave roba, izvješćivanje, vrednovanje i revizija samog projekta. Sam posebni ugovor je dobar jer dobro definira nadležnosti područja primjene, obveze i financijske i ostale uvjete korištenja, izvješćivanje i vrednovanje. Republika Hrvatska se odlučila provesti projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, definirala je cilj, a to je doprinijeti razvoju konkurentnosti poljoprivrednog sektora i održivog ruralnog razvoja, ali je definirala i svrhu ovog projekta, što znači podržati razvoj nacionalne politike okrupnjavanja okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i to putem izrade i razvoja zakonskog, organizacijskog, institucijskog, tehničkog i upravljačkog okvira za provedbu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, ali isto tako i putem poboljšanja sposobnosti sudjelovanja u procesima donošenja odluka odgovarajućih interesnih grupa a to je ona kultura partnerstva koja je savladana kroz izradu dosadašnjih razvojnih projekata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona najprije jer je dobar, ali isto tako jer sam sigurna da će Republika Hrvatska koristeći dosadašnja iskustva i stečena znanja kroz povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova ispoštovati u potpunosti odredbe ovog zakona uz pomoć sredstava Kraljevine Švedske i osiguranih vlastitih sredstava, znači sredstava državnog proračuna, a isto tako sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave i na takav način pokrenuti proces okrupnjavanja naravno uz uspostavu i aktivniju ulogu ostalih institucija o kojima je i gospodin ministar na početku u uvodnom dijelu govorio. I na takav način te nove institucije će biti i nositelji cjelovitog procesa razvoja poljoprivrede čiji značajan preduvjet je svakako i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Sigurna sam isto tako da će kvalitetna i odgovorna provedba ovog projekta budući da se radi zajedno sa Vladom Kraljevine Švedske, da će doprinijeti otvaranju novim izvorima financiranja i sredstava Europske unije i ostalih izvora sredstava. Iako Zadarska županija nije korisnik ovog projekta, sigurna sam da će se iskustva stečena u ovom projektu, znači u provedbi ovog projekta, ali i iskustva i modeli koje nam daje Kraljevina Švedska i druge države Europske unije, koristiti za sustavniji pristup okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta na području Zadarske županije koja ima 227 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta od toga obradivog 68 tisuća i koje je naravno čak više nego je prosjek Republike Hrvatske, usitnjen usitnjen a isto tako iznad prosjeka Republike Hrvatske i u privatnom posjedu. Znači više od 92% poljoprivrednog zemljišta je u privatnom posjedu vrlo, vrlo Na takav način će se stvoriti preduvjeti za ubrzani razvoj, ali i konkurentniji poljoprivredni sektor i održivi ruralni razvoj na području i Zadarske županije, ali i Republike Hrvatske, što je i krajnji cilj ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, gospodine ministre. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta „Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj“. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske je potpisan 21. lipnja 2006., a naknadno ispravljen putem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te Veleposlanstva Kraljevine Švedske. Ovim ugovorom se regulira rok trajanja projekta od 36 mjeseci, financijske obaveze strana potpisnika, procjena utjecaja na okoliš, postupak revizije provedbene faze projekta. Značajno je istaknuti, da ovaj ugovor teče odnosno privremeno se primjenjuje, a stupiti će na snagu kad Republika Hrvatska izvijesti Švedsku o ispunjavanju unutarnjih pravnih uvjeta u Hrvatskoj. Ta privremena primjena ogleda se u uspješnoj realizaciji na 5 pilot lokacija u Republici Hrvatskoj. Cilj projekta je doprinijeti razvoju konkurentnog poljoprivrednog sektora i održivog ruralnog razvitka u Republici Hrvatskoj. Svrha projekta je podržati razvoj Nacionalne politike okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Kroz realizaciju ovog programa odnosno kroz pilot projekt graditi će si i jačati potrebiti zakonski okviri i analizirati postojeća zakonska rješenja. Kroz provedbu pilot projekta steći će se slika organizacijskog upravljanja ovim procesom, a što će rezultirati izgradnjom institucijskog, tehničkog i upravljačkog okvira za provedbu procesa okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Kroz ovaj program pripremati će se i lokalna uprava, regionalna samouprava sve do nacionalne razine za donošenje ispravnih odluka na okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta. Jer to je primarni preduvjet za uspješnu i jeftiniju poljoprivrednu proizvodnju. Svjestan činjenice da je okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta temeljni preduvjet uspješne poljoprivredne proizvodnje, podržavam donošenje ovog zakona i realizaciju ovog pilot projekta na terenu. Poznavajući probleme vezane oko usitnjenosti naših parcela i tradicionalnu vezanost hrvatskog seljaka za svoj grunt i nesređenosti katastra u pojedinim sredinama, ovaj posao tražiti će velike napore svih sudionika u procesu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Ovaj program kroz realizaciju pilot projekta otvoriti će puno problema, ali primjenjujući dosadašnja svjetska iskustva prilagođena našoj sredini i našom zakonodavstvu, očekujem da će biti uspješno završen. Ako želimo biti, a želimo, zemlja sa uspješnom modernom poljoprivrednom proizvodnjom onda ovaj proces nema alternative. Zato trud, znanje i financijska sredstva uložena u ovaj program višestruko će se vratiti. Program treba završiti u roku i njegove pozitivne efekte preslikati na ostatak Hrvatske kako bi u konačnici mogli organizirati uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pa, ovaj zakon koji je na jedan konkretan način u svome cilju rekao štA bi trebao da se s ovim ugovorom, posebnim ugovorom desi, a to je razvoj konkurentnosti poljoprivrednog sektora i održivog ruralnog razvitka u Republici Hrvatskoj kroz okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta sigurno je nešto što je pozitivno i nešto što mi kao zastupnici, a posebno sa područja gdje je to zemljište i možda najizraženije, a to je Slavonija, svakako ćemo i podržati. U prvom redu okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u hrvatskoj poljoprivredi je vrlo značajno pitanje. Rascjepkanost sadašnjeg stanja od prosječno, a ovdje smo dobili i točne podatke i od profesora Kovačevića, do tri hektara, što se obično govori, sigurno je za svaku agrarnu politiku jedan veliki problem i za stvaranje nečega što će dati veću proizvodnju. Podatke koje je dao profesor Kovačević vezane za zemlje Francusku, Englesku, Švedsku sigurno ukazuju da i ta njihova poljoprivreda sa ovim okrupnjavanjem je ono što danas i znači u Europi, pa i u svijetu. Međutim, sigurno je isto tako, da je zemlja i osnovni medij što je rekao i ministar Pankretić na kojoj se bazira uspješnost poljoprivredne proizvodnje. Neka istraživanja koja smo imali, a posebno je to radio pokojni profesor Baban u Osijeku ukazivali su da bi do 2012. godine mogao biti prosječan posjed 7 hektara. Vidite koliko je to teško i sporo stvaranje nečega većega. Međutim, ovaj projekt koji je u tijeku i koji bi trebao biti proširen, a vezan je uz Vladu Kraljevine Švedske sigurno je hvale vrijedan. Međutim, korištenje iskustava ovih zemalja, a kažem čuli smo i podatke iz Švedske iz Švedske kao takove, je vrlo koristan. Međutim, mislim da i uvažavanje naših posebnosti ima veliko značenje. Ovdje je već bilo govora o nasljeđivanju, međutim i mnogi drugi zakoni sigurno bi ovdje se trebali mijenjati i biti kao takovi. Ali nasljeđivanje je činjenično stanje da su u ovim proteklim godinama, posebno i prije, u prijašnjih 40-50 godina unatrag ljudi u vrijeme industrijalizacije odlazili u gradove, tamo se zapošljavali ali u isto vrijeme su zadržavali onaj komadić zemljišta koje su dobili nasljeđivanjem bez obzira da li su ga obrađivali ili ne. Međutim, sigurno isto trebamo razmišljati o tome da okrupnjavanje u Slavoniji i Baranji, žitnici Hrvatske, i nekim drugim našim krajevima Hrvatske nije isto. U Slavoniji i Baranji koja je po svojim resursima proizvodnim, koja proizvodi tone i vagone žitarica, sigurno da i te okrupnjene površine trebaju biti veće nego u nekim drugim krajevima gdje su druge vrste proizvodnje koje se mogu odvijati i na manjim područjima. Znači, rajonizacija proizvodnje jedan je od preduvjeta da i kad razmišljamo o okrupnjavanju, da tada i o tome Isto tako, svi danas pucaju na površine koje su bile ili nekada u posjedu kombinata ili su danas državne. Površine koje su i na neki način kultivirane, koje su već davale rezultate u proizvodnji i svatko bi se htio nekako hvatati za te površine. Međutim, u ovoj Hrvatskoj ima i milijun sigurno hektara zemlje koja čeka, koja stoji i sigurno ako se pokuša u tome segmentu dovesti do okrupnjavanja da će i ona biti interesantnija, da će i ona biti kao takova ekonomski isplativija i da će se i na njoj moći proizvoditi. Posebno još jedno pitanje je, a ovdje već i spomenuto pitanje, rasprava kad se govori o okrupnjavanju, to je pitanje koje sigurno neće biti u ovoj situaciji bez rješenja odvodnjavanja i navodnjavanja jer sami proces okrupnjavanja zemljišta, odnosno kako se zvalo prije, suhe arondacije, normalno da neće u ovoj situaciji bez ovoga dijela, a to je odvodnja, jer mi imamo često puta čim padnu malo više kiša, velike probleme sa poplavama, odnosno kad se pojavi sušni period da da imamo problema, ako nemamo navodnjavanja, sa prinosima. I tada se uvijek javljaju namirivanja nekih šteta, da li kroz sušu ili kroz poplavu, uglavnom u tome segmentu uz okrupnjavanje i taj dio trebamo odraditi kao takav. I na kraju, mislim da sa ovakvim pristupom okrupnjavanju površina sa rješavanjem i ovih dodatnih stvari o kojima sam govorio i koje su ovdje bile spomenute, da ćemo doći do jedne sigurnije proizvodnje, da ćemo doći do toga da poljoprivredna proizvodnja i zemljište ne bude samo tvornica bez krova. Hvala lijepo. I gospodin zastupnik Šima Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, gospodine ministre, kolegice i kolege. Dakako da podržavam ovaj program okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i da je bilo sredstava, a vjerujem da je bilo dobre volje, i trebali smo s tim projektom krenuti daleko, daleko prije. Jest da je to proces mukotrpan, dug, pa po meni i skup, ali dakako da smo ga trebali paralelno raditi jer je to nazočna potreba poljoprivrede poglavito u onim područjima, onim županijama gdje se intenzivno bave poljoprivredom. ja vjerujem gotovo sve u Hrvatskoj, u našim slavonskim županijama dakako skoro sve, napravile su programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u četiri oblika. To je povrat, koncesija, prodaja i zakup. I dakako, dobile suglasnosti na te programe. No, međutim, kao što su kolege do sada i rekli pojavio se problem, po meni, u brdsko-planinskim predjelima gdje su te doista parcele, čestice usitnjene. A ima još jedan nesklad, kao što je prethodno kolega i izrekao, kad se radi o većim, kako kako mi to nazivamo na terenu, tablama, gdje su to bivši PIK-ovi obrađivali, čestice su također neusklađene sa stanjem koje se nalazi na terenu, pa jedna čestica od 15-ak, 20, 22 hektara, gdje je više čestica, a dakako vodi se i takvo stanje nije usklađeno sa katastrom i geodetskom upravom. Na terenu se provode intenzivne mjere izmjere poljoprivrednog zemljišta, što ja apsolutno podržavam, ali taj proces, po meni, ide dosta sporo i mislim, u tom segmentu da bi i i županija i Državna geodetska uprava i općina na kojoj se izmjera vrši, trebali zajednički uložiti više sredstava i dakako, angažirati angažirati geodetske kuće da se što više tog posla na terenu odradi. Jer bez konkretne izmjere na terenu poljoprivrednog zemljišta nema ni programa raspolaganja, niti prodaje, niti koncesije, niti zakupa. A da ne govorimo da na manjim površinama gdje se ne mogu adekvatno napraviti sve potrebite agrotehničke mjere, od prvih radnji, podrivanja, oranja i svih ostalih radnji i dokazano je da su na tim česticama prinosi na kraju i manji, znači i dobit manja. Poglavito se to odnosi na staračka poljoprivredna domaćinstva koja su svoja zemljišta, u nemogućnosti da ih obrađuju, dali onima koji to mogu, uz određeni ugovor, izjavu kod javnog bilježnika, da će u njegovo ime, taj i taj, to i to obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, na taj i taj rok, već koji je tamo naveden, obrađivati njegove površine. Mislim da tu taj proces, dakako je pohvalno od Vlade Kraljevine Švedske što je napravila sporazum s Republikom Hrvatskom, ali po meni tu bi se trebalo računati na to da ih iz drugih izvora, iz drugih izvora, iz predpristupnih i pristupnih fondova Europske unije prionimo žešće tom poslu kako bi u tom segmentu do ulaska Hrvatske u Europsku uniju napravili što više i kako bi tog hrvatskog seljaka, kako bi taj hrvatski seljak spremno dočekao, ne samo kad se tiče agrarne politike, nego i mehanizacije i svega ostalog, kako bi mogao na vrijeme planirati i nabavljati mehanizaciju i uređivati te površine koje dosada nisu uređene. dakako da ću podržati ovo i glasovati za. Još jedan segment a to je uređenje detaljne kanalske mreže trećeg Koliko je meni poznato u slavonskim županijama, Osječko-baranjska da je tu uređeno 35%, Vukovarsko-srijemska negdje između 25 i 27%, Brodsko-posavska 15. Pa na i ovom segmentu iako malo odudara od teme o kojoj se danas govori bi trebali dakako izdvojiti zajednički više sredstava i država i županija i općina. Hvala lijepa. A sada će zaključno gospodin ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Božidar Pankretić u ime predlagača. Izvolite. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepa predsjedniče. Pa evo dvije, tri rečenice samo na kraju. Ja se zahvaljujem svim zastupnicama i zastupnicima na podršci koju su dali prijedlogu ovog zakona, ali mi je dužnost reći da je ovo kao što su i mnogi napomenuli samo jedan rekao bih uvertira u ono što nas očekuje vezano uz poljoprivredno zemljište. I ja ću ovdje najaviti dakako da ćemo vrlo brzo naći se pred ovim uvaženim Domom sa novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Dakako da u novi zakon ćemo uvrstiti pa rekao bih najveći dio ovih stvari o kojima su danas ovdje bilo govoreno od onemogućavanja cijepanja čestica ali i do onih stvari koje se događaju vezane uz ja bih rekao natječaje koji nisu bili primjereni na pravi način, jer nažalost mnoga poljoprivredna zemljišta nisu došla u ruke onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Prema tome, moramo promijeniti zakon, moramo ga definirati. Moramo staviti na pravu razinu poljoprivredno zemljište koje ne smije postati svrha špekulacije zbog toga što njegova cijena raste svakim danom nego mora postati u punom smislu riječi sredstvo za proizvodnju i ono osnovno što je za poljoprivredu. Prema tome, mislim da je ovo samo jedan dio mali koji će nam omogućit u cjelokupnom zakonu gdje ćemo i definirat i Agenciju za poljoprivredno zemljište i Zemljišni fond, ali i drugačije kriterije vezane uz zakup, prodaju i koncesiju da ipak na određeni način dovedemo što je prije moguće u punu